Þau tóku gildi beint í kjölfarið á hruninu sem varð á Íslandi og varpaði skýrara ljósi heldur en ég held að hafi verið áður á það hversu fá úrræði voru til í okkar kerfi fyrir fólk sem er í miklum greiðsluvanda. Lögin spruttu þó ekki út úr bankahruninu heldur höfðu verið á döfinni mjög lengi

úrelt ákvæði laganna en jafnframt er verið að auka vernd skuldara fyrir þeim erfiðleikum og áföllum sem fylgja því að lenda í fjárhagslegum vandræðum sem eru manni ofviða.

„Lög um greiðsluaðlögun einstaklinga voru sett árið 2010, þar sem knýjandi þörf var fyrir úrræði til að takast á við þann vanda sem til kom vegna bankahrunsins árið 2008 og efnahagskreppunnar sem fylgdi í kjölfarið. Markmiðið með lagasetningunni var jafnframt að lögfesta varanlegt úrræði til framtíðar …“ — Þetta var því ekki bráðabirgðaúrræði til þess eingöngu að berjast við afleiðingar hrunsins heldur snerist þetta um að búa til úrræði til framtíðar. Ég gríp aftur niður í greinargerðina, með leyfi forseta: „… fyrir einstaklinga í verulegum greiðsluerfiðleikum en Ísland innleiddi síðast allra Norðurlandaþjóða slíkt úrræði. Mikil reynsla hefur skapast og hafa yfir 8.700 umsóknir um greiðsluaðlögun borist embætti umboðsmanns skuldara frá upphafi. Á bak við hverja umsókn getur verið annars vegar einstaklingur og hins vegar sambýlisfólk eða hjón og eru því fleiri einstaklingar sem hafa sótt um úrræðið en fjöldi umsókna segir til um. Því er ljóst að um mikilvægt úrræði er að ræða fyrir einstaklinga í fjárhagserfiðleikum.“

Ég var svo sem ekki gömul, hvorki að árum né starfsreynslu, en lögin voru góð. Fyrstu árin þurfti sannarlega að gera ákveðnar minni háttar breytingar til að þau gætu þjónað sínum tilgangi en það gekk almennt vel fyrir sig. Það sem kom einna mest ánægjulega á óvart í störfum kærunefndar greiðsluaðlögunarmála var hversu árangursríkt úrræðið reyndist til þess að vera raunverulegt úrræði fyrir raunverulega einstaklinga í raunverulegum vandræðum.

en að mati embættis umboðsmanns skuldara er mikil þörf fyrir endurskoðun laganna. Hjá embættinu hefur byggst upp mikil og góð þekking og reynsla á framkvæmd laganna, hvaða ákvæði þeirra gagnast vel og jafnframt hvaða ákvæðum laganna þyrfti að breyta, fella brott eða bæta við lögin til að þau nýtist sem best til að stuðla að þeim markmiðum sem þeim er ætlað að ná. Markmiðið með breytingunum er að betrumbæta úrræðið, gera það heildstæðara og gera málsmeðferðina skýrari og skilvirkari, umsækjendum til hagsbóta. Úrelt lagaákvæði verði felld brott, breytingar gerðar á málsmeðferð og meðferð krafna er standa utan greiðsluaðlögunar og einnig verða gerðar umbætur og orðalagsbreytingar til að gera ákvæðin skýrari.“ Ég ætla aðeins að skýra hvað er átt við hér. Það vill nefnilega svo til að í greinargerðum með lagafrumvörpum frá þessari ríkisstjórn er gjarnan haft orðagjálfur af þessu tagi án þess að það endurspegli raunveruleikann, svo sem orðalag um skilvirkni og betrumbætur á málsmeðferð og annað sem þjónar öfugum tilgangi. En það er önnur saga, í þessu tilviki er þetta rétt. Í þessu tilviki er verið að gera góðar breytingar á tiltölulega góðu kerfi. Með þessum breytingum sem við ræðum hér í dag er raunverulega verið að bæta framkvæmdina með breytingum á málsmeðferð en ekki síst verið að bæta stöðu skuldara. Það er verið að breyta meðferð ákveðinna krafna. Alveg frá upphafi hafa verið ákveðnar undantekningar í lögunum frá því hvaða kröfur geta komið inn í greiðsluaðlögunarsamning. Það sem gerist þegar einstaklingur fær samþykkta umsókn um greiðsluaðlögun er að umsjónarmaður á vegum umboðsmanns skuldara tekur málið í sínar hendur og í samvinnu við skuldarann aðlagar hann greiðsluskyldu skuldarans að greiðslugetu hans. Í greiðsluaðlögunarsamningi er hægt að kveða á um

Ákveðnar skuldir hefur hins vegar þótt eðlilegt að undanskilja. Sem dæmi má nefna refsiviðurlög, sektir og annað slíkt.

meðlagsskuldir og skuldir á opinberum gjöldum og annað slíkt. Það sem það þýðir að þetta standi utan greiðsluaðlögunarsamnings er að hægt er að gera að hægt er að gera ákveðnar ráðstafanir, það er hægt að gera ákveðna áætlun um greiðslu þessara krafna en það er t.d. ekki hægt að fara fram á niðurfellingu eða annað slíkt. Ég gríp aftur niður í greinargerðina, með leyfi forseta: „Úrræðið um greiðsluaðlögun einstaklinga hefur sannað gildi sitt en löggjöfin þarf að þróast í takt við breytt umhverfi og þarfir umsækjenda, sem margir eru úr öðrum samfélagshópum og í annarri stöðu en áður var. Þegar lögin voru sett árið 2010 voru margir umsækjenda um greiðsluaðlögun fasteignaeigendur sem voru í vanda vegna húsnæðislána og yfirveðsetningar. Nú eru flestir umsækjendur á leigumarkaði og margir eru öryrkjar.“ — Hvað segir það um okkar samfélag? Hvað segir það um okkar samfélag? Ég held áfram, með leyfi forseta: „Með frumvarpinu eru lagðar til ákveðnar breytingar með það að markmiði að fleiri geti leitað greiðsluaðlögunar.“ — Vegna þess að þarna er verið að taka til greina ábendingar umboðsmanns skuldara sem hefur þurft að synja einstaklingum um greiðsluaðlögun sem augljóslega þurfa á því að halda og hafa ekki önnur úrræði til að losna út úr þeim vanda sem þeir hafa af einni ástæðu eða annarri komist í. „Þetta er m.a. gert með því að rýmka skilyrði um búsetu og lögheimili á Íslandi og breytingu á aðstæðum sem geta leitt til synjunar á umsókn um greiðsluaðlögun. Þá er lagt til að málsmeðferð vegna breytinga á samningum til greiðsluaðlögunar verði breytt skuldurum í hag til að auðvelda einstaklingum að standa í skilum við samninga og fá samningi sínum breytt þegar þörf er á.“

Það sem mér hefur alltaf þótt fallegt við embætti umboðsmanns skuldara, hafandi sem lögmaður haft skjólstæðinga sem hafa átt í samskiptum við ýmsar stjórnsýslustofnanir hér á landi, er að það embætti er eitt þeirra sem mér hefur þótt

Þessar tillögur lúta akkúrat að því að gæta hagsmuna skuldara. Umboðsmaður skuldara er að sinna sínu hlutverki sem umboðsmaður skuldara. Þá er ýmislegt annað sem hefur breyst í samfélaginu. Ég held aðeins áfram í greinargerðinni, með leyfi forseta: „Í frumvarpinu er jafnframt stefnt að því að bregðast við þeim aðstæðum sem nú eru uppi í þjóðfélaginu þegar greiðslubyrði veðlána fer hækkandi vegna hás vaxtastigs og er því lagt til nýtt ákvæði um gjaldfrest eða lægri afborganir veðlána. Um nýmæli er að ræða þess efnis að umsjónarmanni greiðsluaðlögunar verði heimilt að leggja til í samningi um greiðsluaðlögun að greidd verði tímabundið lægri mánaðargreiðsla af veðkröfum eða veittur gjaldfrestur á þeim, ef óveruleg eða engin greiðslugeta er til staðar og uppi eru sérstakar eða tímabundnar aðstæður. Skal þá tímabil breytts greiðslufyrirkomulags samkvæmt ákvæðinu alla jafna ekki vera lengra en eitt ár. Einnig eru lagðar til breytingar á málsmeðferð vegna yfirveðsettra fasteigna, með vísan til þeirrar reynslu sem hefur skapast, en mæta þarf vanda þeirra sem glíma við yfirveðsetningu og geta ekki staðið undir skuldbindingum sínum til framtíðar.

Einstaklingar þurfi því ekki lengur að óska eftir því hjá sýslumanni að afmá veðbönd af yfirveðsettum eignum, þegar minna en þrír mánuðir eru til loka tímabils greiðsluaðlögunar.

Lagt er til að mat á yfirveðsetningu fasteignar fari fram á sama tíma og greiðsluaðlögunarumleitanir standa yfir.“ Það sem verið er að gera hér er að það er verið að mæta aðstæðum sem eru í samfélaginu okkar. Það sem endurspeglast líka í þessu frumvarpi og þessari greinargerð, sem lýsir tilefni þessara laga, er að það endurspeglar svolítið samfélagið. Það endurspeglar þær aðstæður sem skapaðar hafa verið í samfélaginu með óábyrgri fjármálastjórn og öðru sem hefur leitt til gríðarlega hás vaxtastigs. Nú er ég að falla á tíma en ég ætla að fara örstutt yfir þær breytingar sem verið er að leggja til í þessu frumvarpi.

eru breytingar á meðferð ákveðinna krafna sem nú standa utan greiðsluaðlögunar — og standa svo sem áfram utan greiðsluaðlögunar en það verður hægt að kljást við greiðsluvanda einstaklingsins með ákveðinni meðferð þessara krafna,

úrræði.“ Heildstæðara úrræði vegna þess að það sem gerist þegar kröfur standa utan greiðsluaðlögunar samkvæmt lögunum er það að skuldari kemur til umboðsmanns skuldara, óskar greiðsluaðlögunar vegna greiðsluvanda og kannski einungis brot af þeim skuldum sem eru að buga hann falla undir samninginn en restin stendur. Það dregur augljóslega úr áhrifum þessa úrræðis fyrir mjög stóran hóp. Þarna eru það ekki síst námslán sem vega ansi þungt og eru gerðar ákveðnar úrbætur á ákvæðum hvað meðferð þeirra krafna varðar með þessum lagabreytingum þó að enn lengra sé gengið í breytingartillögu 1. minni hluta

sem eru upptalning á kröfum sem standa utan. Þar er í rauninni verið að leggja til að þessar kröfur falli innan greiðsluaðlögunarsamnings. Ég sé í sjálfu sér ekki rök gegn þeirri breytingu en við getum rætt hana síðar. Þá er ég fallin á tíma

Þar segir enn fremur, með leyfi forseta: „Sá hópur hefur lítil sem engin bjargráð til að vænka hag sinn og staða þeirra fer sífellt versnandi.“ Þetta er eitthvað sem er hægt að taka undir og er auðvitað alveg hræðileg þróun. Við höfum verið að sjá í könnunum sem hafa verið gerðar að allt að 80% öryrkja neiti sér um læknisaðstoð og eigi gríðarlega erfitt með að ná endum saman og lífskjör þeirra séu bara mjög slæm. Hér sjáum við líka að næstum því helmingurinn af þeim sem þurfa á þjónustu umboðsmanns skuldara að halda eru öryrkjar. Mér finnst það segja okkur mjög sorglega sögu um samfélagið okkar.

mun embætti umboðsmanns skuldara setja í verklagsreglur sínar að við afgreiðslu og vinnslu umsókna frá fötluðum einstaklingum skuli litið til samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks, sérstaklega ákvæða um viðeigandi aðlögun.

og þá aðstoð sem þar býðst við upphaf greiðsluaðlögunar.“ Ástæðan fyrir ég vek athygli á þessu atriði í umsögn

Við höfum dregið lappirnar allt of lengi líka þegar kemur að því að lögfesta þann samning og það að setja skýr viðmið um

er ótrúlega mikilvægur liður í þessu að mínu viti. Mér finnst það allt of oft gerast að fatlað fólk er einhver afgangsstærð, það er ekki tekið nægilega mikið tillit til þeirra í lagasetningu. Það er ekki gert ráð fyrir þeim þeim og ekki tekið nægilega mikið tillit til þessarar algildu reglu að fatlað fólk eigi að geta verið jafngildir þátttakendur í samfélaginu, að samfélagið eigi að búa til pláss fyrir þau og eigi að aðlaga samfélagið þannig að fötlunin standi ekki í vegi fyrir því, þ.e. að samfélagið láti ekki fötlunina standa í vegi fyrir því að fatlað fólk geti tekið þátt í samfélaginu. Það er því miður allt of sjaldgæft að það sé hugað að þessu og við sjáum þetta víðs vegar. Í réttarkerfinu er þetta þegar kemur að greiðslulausnum líka, þegar kemur að rafrænni stjórnsýslu, öllum þessum atriðum, hafa lappirnar verið dregnar allt of lengi við að koma málunum í rétt horf. Þar af leiðandi finnst mér mjög mikilvægt að benda á að þetta er allt of algengt vandamál. Það að ráðuneytið beini þeim tilmælum til umboðsmanns að embættinu beri að upplýsa fatlað fólk um réttindagæslu fatlaðs fólks finnst mér ekki nógu langt gengið

Síðan þegar kemur að öðrum lögum sem taka gildi við gildistöku frumvarpsins þá bendir ÖBÍ á mikilvægi þess að löggjafarvaldið geri einnig viðeigandi breytingar á lögum um nauðungarsölu. Ég held og vona að velferðarnefnd skoði þetta sérstaklega vegna þess að það þarf einmitt að huga sérstaklega að frumkvæðisskyldu stjórnvalda í samskiptum við fatlað fólk og tryggja að öll úrræði hafi verið reynd til þrautar. Við sáum þetta í máli sem fór töluvert hátt í umræðunni fatlaðan mann sem missti húsið undan sér fyrir nánast engan pening. Þar af leiðandi er mjög mikilvægt að taka undir þá ábendingu sem ÖBÍ kemur hér með við þetta frumvarp þar sem, með leyfi forseta: „ÖBÍ leggur til að löggjafarvaldið skerpi á upplýsingarskyldu sýslumanna á þann veg að sýslumanni beri að afla sér upplýsinga um hvort skuldari hafi óskað eftir aðstoð hjá umboðsmanni skuldara strax þegar skuldamál einstaklings berst sýslumannsembættinu. Sýslumaður skal upplýsa og leiðbeina þeim einstaklingum sem ekki hafa óskað eftir aðstoð umboðsmanns skuldara um úrræðið.“ Ég held að ef þetta hefði verið tekið til greina og verið komið til laga áður en þessi atburður átti sér stað stað þá mögulega hefði verið hægt að koma í veg fyrir þennan leiðindaatburð sem varð varðandi það að einstaklingur missti húsnæði sitt fyrir eiginlega enga fjármuni. Að þessu sögðu finnst mér líka mikilvægt að benda á það sem þetta frumvarp nær ekki til og það eru opinberar skuldir eins og námslán og annað. Ég held að það sé mjög mikilvægt að hefja þá umræðu hvort skuldir eins og námslán og aðrar opinberar skuldir séu ekki slíkar að það þurfi að vera hægt að taka þær fyrir í svona þjónustu sem umboðsmaður skuldara býður upp á vegna þess að þær geta

það verði að vera hægt að taka utan um allar skuldir einstaklinga en fólk sitji ekki uppi með sumar þeirra og geti ekki fengið aðlögun á þeim bara vegna þess að þær beinast gegn ríkinu. Við erum hér að ræða um alls konar leiðir til að koma til móts við einstaklinga í þessum sal og það ætti alveg að vera hægt að koma til móts við fólk sem er í miklum vandræðum með þetta.

þá höfum við lagt fram frumvarp um að heimila að lánasjóður námsmanna geti ákveðið að veita einhvers konar niðurfellingu eða eitthvað slíkt ef ástæða er til að gera það vegna þess að eins og staðan er núna þá hefur hann bara enga heimild til þess. Það er auðvitað bara mjög óeðlilegt að það sé engin heimild til staðar í lögum til að í raun til móts við greiðsluvanda einstaklinga sem er kannski bara mjög mikill. Þar af leiðandi verð ég að endurtaka það að mér finnst mjög leitt að breytingartillaga þess efnis að taka þessar skuldir inn hafi ekki verið samþykkt.

húsaskjól. Þetta tel ég að hefði líka verið gríðarlega mikilvægt fyrir þann einstakling sem borinn var út af heimili sínu fyrir ekki svo löngu síðan, hefði það ákvæði verið í gildi. Þó að Þó að þetta frumvarp sé bara algjörlega frábært, við erum að stíga stór skref til að bæta þetta umhverfi, þá eru enn þá ákveðnir agnúar og það er enn þá einhvers konar tregða hjá ríkinu við að sjá sig sem þátttakanda í því að koma til móts við einstaklinga í greiðsluvanda, sem er auðvitað út af fyrir sig

þessum málaflokki og vona að hún haldi áfram með þetta mál og að hún hafi samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks alltaf á bak við eyrað og kalli jafnvel ráðherra á teppið og fari að spyrja hvað líði því að lögfesta þennan samning vegna þess að ef mig minnir rétt eru liðin níu ár frá því við fullgiltum hann og það er orðinn ansi langur tími til þess að ganga í það að lögfesta hann. Við erum t.d. með Mannréttindastofnun í algjöru frosti inni í stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd. Við vorum á fullu í gestakomum í þeirri nefnd í því máli fyrir áramót en það er ekkert að gerast þar og er ekki búið að vera að gerast í einhverja mánuði. Ég velti fyrir mér hvort það sé einhver kergja á milli stjórnarflokkanna um hvort það komist í gegn en það mál er t.d. gríðarlega mikilvægur liður í því

og erum þar af leiðandi að koma í veg fyrir að við getum fullgilt þann samning. Mér heyrist núna að það sé aðallega vegna þess að fólk er ósammála um undir hvaða hatti sú stofnun eigi að eiga heima. Það er auðvitað mjög bagalegt að alltaf skuli fatlað fólk vera látið bíða eftir réttlæti og réttarbótum og það oft út af einhverjum bitamun en ekki fjár um hvar stofnun sé nákvæmlega staðsett í stjórnkerfinu. Mér skilst að það séu skiptar skoðanir um hvort þetta eigi að vera stjórnsýslustofnun sem heyri undir stjórnsýsluna eða þá undir Alþingi og vera sjálfstæð stofnun undir Alþingi eins og forsætisráðherra er að leggja til. Hvort heldur sem er þá held ég að það væri gríðarlega mikilvægt að koma slíkri stofnun á fót sem fyrst og hún gæti þá líka verið þátttakandi í frumvörpum sem þessum. Hún gæti verið aðhaldsaðili gagnvart stjórnvöldum og hún gæti kannski einmitt lagt stjórnvöldum lið við að vera ekki svona dugleg við að gleyma rétti fatlaðs fólks til viðeigandi aðlögunar, ekkert um okkur án okkar og allt þetta sem virðist samt gleymast svo ótrúlega oft, að samráð sé haft við fatlað fólk, að

1994. Í 30 ár erum við búin að láta hjá líða að afnema lagaákvæði sem beinlínis mismuna fólki með fötlun. Þetta er kannski svona sýnidæmi um hversu svona sýnidæmi um hversu sama löggjafanum virðist vera um réttindi fólks með fötlun, að hann geti látið 30 ár líða og stöðugar áminningar hjá sér fara um að bæta réttindi fatlaðs fólks, að hann geti beðið í níu ár með að lögfesta samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks og að hann sé, í staðinn fyrir að hafa skýrar reglur um hvernig hvernig viðeigandi aðlögun verði framfylgt í úrræði sem þessu, að beina því bara svona til umboðsmanns að hafa það í huga að fatlað fólk eigi rétt á viðeigandi aðlögun án þess að skýra það neitt nánar hvað það ætti að fela í sér í þessu samhengi. Þetta er allt á sömu bókina, virðulegi forseti. Þetta virðast allt saman vera einhverjir bakþankar, eftirmálar, ekki eitthvað sem haft er í huga strax frá upphafi. Það sem mér finnst mikilvægt og ætti að vera leiðandi í allri frumvarpsgerð sem snertir réttindi einstaklinga, og auðvitað er mikið um það, er að við byrjum fyrst á að hugsa: Hvernig snertir þetta réttindi einstaklinga, hvaða einstaklinga og hvernig getum við tryggt að þau réttindi verði sem best vernduð? Síðan getum við farið að takast á við það verkefni að setja upp frumvarpið af því að þá byrjum við á réttum enda, virðulegi forseti, og þá erum við með forgangsröðunina á hreinu. Þannig lítur þetta alla vega út fyrir þeirri sem hér stendur.

Árið 2023 var 41% umsókna um greiðsluaðlögun samkvæmt umboðsmanni skuldara synjað en vonir standa til að í kjölfar tilgreindra breytinga verði unnt að veita fleirum heimild til að leita greiðsluaðlögunar. Umboðsmaður skuldara leggur til í umsögn að embættið fái skýra heimild til að samþykkja umsókn þrátt fyrir að grundvöllur fyrir synjun liggi fyrir ef sérstakar aðstæður eru fyrir hendi. Undir skilgreiningu á sérstökum aðstæðum falla veikindi eða erfiðar félagslegar aðstæður og frumvarp þetta veitir umboðsmanni heimild til að leggja heildstætt mat á hvert mál fyrir sig. Við munum öll eftir máli Jakubs, ungs öryrkja í Keflavík, sem vakti gífurlega athygli og reiði í samfélaginu eftir að hann stóð uppi allslaus eftir að sýslumaður seldi einbýlishús hans á uppboði fyrir litlar 3 milljónir. Þá stóð fjölskyldan frammi fyrir því að vera borin út af heimili sínu, allt sökum þess að þau höfðu ekki áttað sig á því hvernig fasteignakerfið á Íslandi virkar. Jakub skuldaði nefnilega 2,5 milljónir króna í vanskilagjöld króna í vanskilagjöld og vegna ógreiddra fasteignagjalda, trygginga og vatnagjalda. Jakub varð öryrki eftir alvarleg læknamistök sem áttu sér stað þegar hann var bara 13 ára og hann keypti húsið með það fyrir augum að þar með væri framtíðarheimili hans og fjölskyldunnar tryggt. Húsið staðgreiddi hann með bótunum sem hann fékk vegna þessara læknamistaka. Þegar húsið var selt á nauðungarsölu var það metið á 57 milljónir en sýslumaðurinn í Reykjanesbæ seldi það á litlar 3 milljónir. Uppsafnaðar skuldir Jakubs fóru í innheimtu, svo fjárnám og að lokum var boðað til nauðungarsölu. Jakub greindi frá því að hann hefði ekki haft hugmynd um að hann þyrfti að standa skil á áðurnefndum gjöldum. Hann hefði staðgreitt húsið og talið að þar með væri engin þörf á að greiða reikninga. Hann hefði heldur ekki gert sér grein fyrir því að það væri í nauðungarsöluferli og var því enginn á hans vegum viðstaddur uppboðið þegar húsið var slegið nýjum eigendum á þessar 3 milljónir. Uppboðsverðið vakti töluverða reiði og margar spurningar. Í lögum um nauðungarsölu segir að ef sýslumaður meti fram komin tilboð í eign svo lág að þau séu í engu samræmi við markaðsvirði geti sýslumaður tekið ákvörðun um að uppboði verði haldið aftur. Þetta hafði sýslumaðurinn á Suðurnesjum ekki gert. Landsmenn áttu margir varla orð yfir þessu óréttlæti, að ungur öryrki væri sviptur tugmilljóna eign sinni sökum minniháttar skuldar og að útgerðarmaður, sem ekki hefur verið nafngreindur, hafi þarna grætt tugi milljóna á kostnað Jakubs og fjölskyldu. Þroskahjálp gaf út yfirlýsingu í kjölfar fréttarinnar og sögðust samtökin hafa verulegar áhyggjur af framkvæmdinni í málinu sem væri í engu samræmi við skuldbindingar stjórnvalda samkvæmt samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks. Um væri að ræða fatlaðan mann sem sökum fötlunar sinnar ætti að njóta viðeigandi aðlögunar og viðeigandi og fullnægjandi stuðnings og leiðbeininga af hálfu hlutaðeigandi stjórnvalda. Beindu samtökin fyrirspurn til sýslumanns þar sem m.a. var spurt hvort embættið hefði leiðbeint og stutt Jakub, af hverju húsið hefði verið selt svona ódýrt, hvort Jakub hefði fengið allar upplýsingar sem hann þurfti og hvort upplýsingarnar hefðu verið þannig að hann gæti skilið þær. Formaður Öryrkjabandalagsins, Þuríður Harpa Sigurðardóttir, sagði að mál Jakubs væri ekki einsdæmi. Kerfið brást Jakubi. Það er sorglegt að það félagslega kerfi sem á að aðstoða einstaklinga í viðkvæmri stöðu hafi brugðist. Enginn virðist hafa leiðbeint honum og hans fjölskyldu um í hvað stefndi og hefðu lög sem þau sem við erum að ræða hér verið komin á hefði það nýst í tilviki Jakubs. Öryrkjabandalagið fagnar þessu frumvarpi og segir í umsögn sinni, með leyfi forseta: „Líkt og fram kemur í greinagerð voru örorkulífeyristakar 45% þeirra sem leituðu greiðsluaðlögunar árið 2023.

framfæri. 1. ÖBÍ fagnar viðbrögðum Félags- og vinnumarkaðsráðuneytisins við ábendingum samtakanna um fatlað fólk í greiðsluvanda. Í greinargerð með lögunum segir að til að bregðast við þeim ábendingum mun embætti umboðsmanns skuldara setja í verklagsreglur sínar að við afgreiðslu og vinnslu umsókna frá fötluðum einstaklingum skuli litið til samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks, sérstaklega ákvæða um viðeigandi aðlögun. aðlögun. ÖBÍ telur þetta skref í rétta átt, en minnir á mikilvægi þess að lög og reglur séu skýr. ÖBÍ óskar eftir að löggjafinn kveði fastar að orði og beini þeim tilmælum til umboðsmanns skuldara að embættinu beri að upplýsa fatlað fólk um réttindagæslu fatlaðs fólks og þá aðstoð sem sem þar býðst við upphaf greiðsluaðlögunar. 2. Í 32. gr. er fjallað um breytingar á öðrum lögum sem taka í gildi við gildistöku frumvarpsins.

Huga þarf sérstaklega að frumkvæðisskyldu stjórnvalda í samskiptum við viðkvæmustu hópa samfélagsins og tryggja að öll úrræði hafi verið reynd til þaula. Samskiptaleysi opinberra stofnanna má aldrei skerða aðgengi einstaklinga að lögbundinni þjónustu. ÖBÍ leggur til að löggjafarvaldið skerpi á upplýsingarskyldu sýslumanna á þann veg að sýslumanni beri að afla sér upplýsinga um hvort skuldari hafi óskað eftir aðstoð hjá umboðsmanni skuldara strax þegar skuldamál einstaklings berst sýslumannsembættinu. Sýslumaður skal upplýsa og leiðbeina þeim einstaklingum sem ekki hafa óskað eftir aðstoð umboðsmanns skuldara um úrræðið.“ Einnig bendir Einnig bendir Öryrkjabandalagið á að stór hluti öryrkja sitji uppi með námslán sem þau tóku við menntun til starfa sem þau geta svo ekki stundað og eiga því erfitt með að greiða til baka á þeim bótum sem þau lifa Við Píratar studdum breytingartillögu hv. þm. Guðmunds Inga Kristinssonar um að námslán myndu falla inn í þetta úrræði. Það eru miklir fordómar í samfélaginu fyrir fólki sem skuldar. Þetta er viðkvæmur hópur og eru öryrkjar og þeir sem eiga við fíknivanda að stríða stór hluti hans. Þetta er oft hópur sem veit ekki hvert á að leita í vanda. Þess vegna er svo mikilvægt, eins og Öryrkjabandalagið segir, að það sé upplýsingaskylda um að láta fólk í viðkvæmri stöðu sem er í skuldaerfiðleikum vita hvað það getur gert. Það vill svo til að ég á vin sem þurfti að leita til réttindagæslu fatlaðra hér um daginn og það vildi ekki betur til en að það var ekki einu sinni aðgengi að þeirri skrifstofu. Þetta er einstaklingur sem er vel upplýstur og veit réttindi sín og ætlaði að leita þeirra en hjólastóllinn hans komst ekki inn í húsnæði réttindagæslu fatlaðs fólks. Þetta er eitthvað sem er táknmynd fyrir þann vanda sem við stöndum frammi fyrir, að manneskja sem jafnvel veit hvað hún á að gera til að fá hjálp komist ekki einu sinni inn í húsnæðið til að biðja um þá aðstoð. Hvernig á þá einstaklingur sem veit ekki hver réttindi hans eru og hvert á að leita að fá slíka aðstoð? Í tilviki Jakubs í Reykjanesbæ brást kerfið honum. Félagslega kerfið brást honum, sýslumaður brást honum og heilbrigðiskerfið, sem hefði kannski getað upplýst hann um þetta á einhverjum tímapunkti vegna nándar sinnar við hann, brást honum. Það er mikilvægt að við tökum á okkar viðkvæmu hópum í samfélaginu. Fólk er ekki einungis í skuldavanda vegna hárrar verðbólgu heldur vegna ýmissa vandamála og takmarkana í kerfinu sem gera það að verkum að það getur ekki lifað út mánuðinn. Það á sérstaklega við um einstæða foreldra sem eru á lágum launum en lægstu laun í dag eru um 400.000 kr.

venjulegt fólk þarf oft að slá til að eignast eitthvað.

við erum með núna. Þetta er ekki vandi sem fer af sjálfu sér og þess vegna er þetta frumvarp alveg ótrúlega mikilvægt og tímabært.

að við bætum okkur sem samfélag við að taka utan um þennan viðkvæma hóp, upplýsum fólk um réttindi sín og grípum þau þegar þau þurfa á að halda. Ég fagna þessu frumvarpi og hef ekki fleiri orð um það.

Með breytingunni verður því heimilt að ákveða í frumvarpi til samnings um greiðsluaðlögun að greitt verði af hlutaðeigandi kröfum í samræmi við hvernig greitt er af óveðtryggðum kröfum skv. 21. gr. laganna.“

og séu því kröfur sem falli innan greiðsluaðlögunar á sama hátt og almenn skuldabréf sem stofnuð eru vegna vanskila á námslánum, ofgreiðslu námslána og markaðskjaralána.“